Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Me alustame käesoleva aasta esimest infotundi. Hea meel on tervitada siin kõiki ametikaaslasi, loomulikult Vabariigi Valitsuse liikmeid, külalisi ja kõiki neid, kes jälgivad meid sinise ekraani vahendusel.Head kolleegid! Kõigepealt palun teeme kohaloleku kontrolli.

84. Lühidalt ka infotunni reeglitest. Nii nagu ikka, Riigikogu liige võib registreerida ainult ühe küsimuse. Küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit ja vastamiseks on aega kolm minutit. Pärast vastuse saamist saab küsija võimaluse esitada täpsustava küsimuse, lisaks saab üks Riigikogu liige võimaluse esitada ka lisaküsimuse. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, kliimaminister Kristen Michal ja regionaalminister Madis Kallas. Head kolleegid! Me asume küsimuste juurde. Tänane esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele, küsimuse esitab Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja teema on majandus. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh, austatud esimees! Austatud peaminister! Nagu me teame, on Eesti majanduse olukord vägagi murettekitav. Viimasel aastal on hinnatõus jätkunud ja kahjuks see hinnatõus jätkub ka edaspidi erinevate maksutõusude näol, seda me näeme praegu. Euroopa Komisjoni värske majandusprognoos ütleb, et tegelikult Eesti on Euroopa suurima majanduslangusega riik. Eesti Pank on oma prognoosi korrigeerinud ja see näitab nüüd samuti majanduslangust selleks aastaks.

Mida me veel näeme? Näeme ka seda, et on kasvanud töötute arv. Varem oli töötuid umbes 40 000, aga praegused prognoosid näitavad, et kevadeks võib see arv olla juba 75 000. Kui vaadata seda eelarvet ja kõiki neid otsuseid, siis on näha, et valitsus ei ole mitte kordagi vaadanud tervikpilti ega esitanud küsimusi, kuidas me tegelikult aitame majandust, kuidas me elavdame majandust, kuidas see aitab meie inimesi ja kuidas see aitab meie ettevõtjaid. On näha, et maksupoliitika ei ole riigi jaoks mitte üks majandusteguritest, vaid see on lihtne vahend, kuidas kiiresti inimestelt raha kokku koguda ja siis alles vaadata, mis edasi teha. Aga kahjuks sel momendil, kui kõik need maksutõusud on ära tehtud ja hakatakse mõtlema, et mis me nüüd tegime, on juba liiga hilja, sest majandus on veel suuremas augus. Seetõttu mul on küsimus: kas te olete valmis täna oma otsuseid üle vaatama, ümber loobuma maksutõusudest? Millised on reaalsed sammud, mis te võtate ette majanduse turgutamiseks? Aitäh! Kõigepealt, ka minu poolt head jätkuvat aastat Riigikogule! Rõõm siin jälle olla. Majanduse seis ei ole tõepoolest kiita. Paljudel inimestel ja ettevõtetel on keeruline selle pärast, et oodatud majanduse tõus on pidurdunud. Kuigi on prognoose, mis ütlevad, et läheb ikkagi paremaks, on need põhjused, miks meie majandusel läheb halvasti või halvemini, kui alguses prognoositud,

Meil on Euroopa suurim puidutööstus, kui võtta Eesti majandus tervikuna. Aga puidutööstusel on hetkel väga raske, just sellel põhjusel, et meie puidusektor

idufirmade võistart-up-sektor, aga neid mõjutab otseselt euribori tõus ja laenude kättesaadavus. Samuti on Eestis ujuvate intressimääradega laenud ning see on meid ja meie ettevõtteid aidanud just sellepärast, et ajal, kui intressimäär on olnud madal, on

aastal tõusevad veel 11%. See omakorda tegelikult parandab inimeste ostujõudu.Nüüd, valitsussektori investeeringutes oleme me Euroopas esirinnas ehk 1,9 miljardit me investeerime Eesti majandusse. See on ju üle 5% SKT-st

seda kindlalt vastust, mis on need reaalsed sammud, mida nüüd ette võetakse. Te korra tõite välja, et inimeste ostujõud pareneb. Aga tegelikult on see vastupidi: ostujõud halveneb. Võib-olla see on üks selline maksupoliitika [suund], et maksustame inimesed vaeseks,

Kus on need investeeringud praeguses eelarves? Tooge välja vähemalt mingi kulurida, mis aitab taaskäivitada meie majandust. Ja te tõite ka näiteid ettevõtetest, suurtööstustest. Jah, need on hästi olulised.

Aitäh! Kõigepealt, te siin lihtsalt loobite lauseid, aga ei tugine mitte millelegi. Mina tuginen konkreetsetele arvandmetele. Nimelt, energiahinnad on oluliselt langenud, meil on üldine inflatsioon 4%, inimeste ostujõud on paranenud, sest keskmine kuupalk kasvas 10,4%, teatud valdkondades, näiteks haridusvaldkond, kasvas see üle 20%. Nüüd, kui te teete lihtsa arvutuse, siis te saate need numbrid, et inimeste ostujõud reaalselt on paranenud. Kui hinnad tõusevad vähem kui palgad, siis järelikult inimeste ostujõud paraneb. Erinevad sotsiaaltoetused on oluliselt tõusnud. Jällegi, kui sotsiaaltoetusi võrrelda selle 4%-lise hinnakasvuga, siis saab aru, et reaalne ostujõud on kasvanud kasvanud ja kasvamas. Viimase kaheksa kuu jooksul ei ole hinnatase tõusnud, see on olnud sama, inflatsioon on jäänud sinna pidama. Keskmine brutopension on tõusnud aastaga 17,6%. Kui siia juurde lisada veel keskmise pensioni tulumaksuvabastus, on kasv

siin kaasas 2024. aasta eelarvedokumenti, et teile konkreetset rida sealt ette lugeda. Riigikogu menetles seda eelarvet alles detsembris ja teil on kindlasti need materjalid sellest ajast olemas. Küll aga saan ma öelda väga üldiselt, et riigieelarves on riigi investeeringute

et neil on valitsuse investeeringute maht 3% SKT juures, meil on see üle 5%. Mis on meie ülesanne? Meie ülesanne on tõepoolest ruttu saada see raha ka kasutusse, ruttu saada see raha majandusse. Seepärast ongi meil plaanis lähiajal teha valitsuskabineti istung, kus me teeme plaani, kuidas me saame need rahad kiiresti kasutusele võtta. Selle 1,9 miljardi sees on investeeringud teedesse, seal sees on investeeringud kinnisvaraprojektidesse, aga

Ma vaatan, et te olete selles numbrimaagias ja Exceli tabelis niivõrd kinni, et ei taha millestki muust konkreetselt rääkida. Aga tuleks nüüd päriselu juurde.

Minu jaoks oli hämmastav see, et kui teie käest küsiti õpetajate streigi kohta – see puudutab tegelikult majandust, sest nendel on majanduslik olukord väga halb

ja nii edasi ja nii edasi. Nüüdseks on lisandunud see, et streigiga on liitunud ka rongi- ja bussijuhid, kuni reedeni. Lähtudes teie loogikast, et kui eelarve on kinnitatud, siis midagi enam teha ei saa – huvitav, kuidas seal saab?Ja saab?Ja nüüd ma sooviksin teie käest teada saada, kas te leiate, et kui Eesti rahvas ei ole nõus teie otsustega, siis nemad ei tohi streikida,

Kõigepealt kordan üle, et riigil, valitsusel ei ole mitte mingisugust muud raha kui see, mis maksumaksja talle annab. Ehk siis ainult maksumaksja raha saab valitsus kasutada. Meil ei ole mingit eraldi rahakotti. See raha ei tule seina seest ega kuskilt välismaa onu taskust, see tuleb Eesti maksumaksja käest. Seetõttu me kinnitame eelarve, selles on kulude pool ja tulude pool. Kulude poolel on kõik need toredad asjad, mida me tahame teha, soovime teha ja teeme. Seal on õpetajate palgad, politseinike palgad, seal on kultuuri toetamine, seal on haridus, seal on tervishoid, seal on riigikaitse ja julgeolek – kõik need kulutused on seal sees. Ja tulude poole peal on need tulud, mida me maksumaksjatelt kokku korjame, et oma kulusid katta. Mingit muud eelarvet meil ei ole. Selle eelarve me oleme just kinnitanud, detsembris, ja järgmine arutelu eelarveküsimustes tuleb sisuliselt suvel.Ehk Ehk minu viide käis selle streigi ajastuse kohta. Kui öeldakse, et see streik on tähtajatu, siis praegu ei ole selle otsuse koht. Eelmise aasta detsembri lõpus

me saame vaadata tulevastest aastatest rääkides – siis, kui me arutame 2025. aasta eelarvet ja riigi eelarvestrateegiat.Streikida absoluutselt võib. Streikimine on vabatahtlik, nagu ütleb kollektiivse töötüli lahendamise seadus. Ja see tähendab ka seda, et koole seda, et koole kinni panna ei tohi, sest et osa õpetajaid tahab streikida, osa õpetajaid ei taha streikida. Kui kool pannakse kinni, siis need õpetajad, kes ei taha streikida, ei saa ju kooli õpetama minna, aga see ei ole kindlasti seadusega kooskõlas. Nii et meil on vaba

vastulause.Miks te üritate õpetajaid, keda olete niigi igati solvanud, veelgi maha suruda? Nad ju töötavad juba inimvõimete piiril, püüavad anda oma parimat,

Te tulistate küll nagu kuulipildujast. Aga streikimine on inimeste õigus. Samamoodi nagu on õpilastel õigus haridusele,

149% selle piirkonna keskmisest. Ehk enamik lapsevanemaid saab väiksemat palka, kui õpetajad saavad. Ma saan absoluutselt aru, loomulikult, et soovitakse suuremat palka. Ja meie soov on seda suuremat palka ka maksta.

See tähendab muidugi seda, et kohalik omavalitsus, kelle korraldada on hariduselu kohalikus piirkonnas, maksab ka omalt poolt juurde. See on prioriteetide seadmise küsimus. Kui õpetajaid peetakse oluliseks, siis makstakse neile ka omalt poolt lisa. Lisaks oleme suurendanud diferentseerimisfondi. Näiteks ma kohtusin väga kogenud õpetajatega, kes rääkisid muredest, mis neil on, ja nende soov ei ole kindlasti see, mida soovib haridustöötajate liidu esindaja – et kogu see diferentseerimisfondi ette nähtud raha läheks õpetaja miinimumpalga tõstmiseks. Nemad ütlevad et peab olema võimalus teha vahet alustava õpetaja ja kogenud õpetaja vahel, nii et sul on ka mingi karjäärimudel. Nii et neid sõnumeid tuleb erinevaid. Veel kord, tahan üle rõhutada. Te ütlete, et makse ei tohi tõsta, aga samal ajal palgad peavad Kuid valitsusel ei ole mitte mingisugust muud raha kui maksumaksja raha. Me tahame tõsta kulutusi, mis üksikuna võttes on kõik väga õiged – ka mina kirjutan kahe käega alla õpetajate kõrgemale palgale –, aga ma ei saa kirjutada alla alla maksumaksja rahaga, mida mul ei ole. Ja see on see dilemma, mille ees valitsus seisab. Nii et streikida tohib, aga samamoodi peavad õpetajad, kes tahavad töötada, saama töötada. Teie aeg! Aitäh! Aitäh! Helle-Moonika Helme, täpsustav küsimus, palun! Jaa, aitäh! Ei no seda oli nüüd ilus kuulata muidugi, eks ole. Noh, ega ma muud ei arvanudki, ega te paremini ei oska. Te ütlete kogu aeg, et soovite maksta inimestele kõrgemat palka, aga selleks ei oska te muud teha, kui maksustada neidsamu inimesi, et võtta maksudena inimestelt taskust ära kogu seesama raha ja rohkemgi veel. Te ju teate, et nii ei jõua kuhugi, vähemalt mõistusega inimesed teavad, et see ei ole jätkusuutlik ja nii me ei jõua tegelikult kusagile. Räägime avalikust arvamusest. Kaks kolmandikku Eesti inimestest on korduvates küsitlustes soovinud teie tagasiastumist, peaministri tagasiastumist. Neid allkirju on antud kümneid tuhandeid, automaksu vastu on antud 77 000 allkirja,

teie valetamine enne valimisi ja pärast valimisi; teie valitsuse äärmiselt rumal ja küündimatu põllumajanduspoliitika, mida me siin praegu arutame. Tegelikult ka julgeolekupoliitika – te räägite kogu aeg, et me oleme sõjas ja me oleme järgmised, ja siis imestate, miks keegi Eestisse investeerida ei taha. No kes julgeb investeerida ühte riiki, kelle peaminister käib ringi ja räägib, et see riik on sõjas või siis kohe-kohe on sõjas? Samas olete ära andnud suure osa meie kaitserelvastusest. Kuidas selle avaliku arvamusega ikka on? Teie olete öelnud, et teie ei lähe kuhugi, teie tahate edasi olla ja ütlete: "Ma ei taha kuhugi minna." Aga mis siis peamine on, kas teie tahe või rahva tahe?

peaks siis tegelema ettevõtlusega ja teenima kuidagi sealt. See on teie arusaam. Kuidas tegelikult eelarve ikkagi kujuneb? Mind väga huvitaks, kuidas sinna teie pähe näha

ta tuleb?Te ütlete – ma ei tea, millele te tuginete, mis uuringule te tuginete –, et 40% inimesi ei usalda e‑hääletamist. Ometi viimastel valimistel üle 50% inimestest hääletas e‑valimiste teel. Minu meelest see on otseselt asi, millega inimesed on näidanud, et

See ei ole mingi naljaasi. Mina, vastupidi, ei räägi sellest, et meil on siin kohe sõda. Ma tahan lihtsalt öelda, et me peame selleks valmistuma, siis ehk meile siia mitte kunagi sõda ei tule. Tänu sellele, et me 1990-ndatel otsustasime, et me ei ole mitte kunagi enam üksi, me oleme kõikides

maksumaksja taskust. See ei tule mitte kuskilt mujalt, selle peab maksumaksja kinni maksma. Julgeolekuga me tegeleme pidevalt just selleks, et meelitada siia investeeringuid ning näidata, et meil on siin rahu, meil ei ole selliseid probleeme

et te olete pühade ajal stratkomiga kõvasti nõu pidanud ja teile on antud lisaks nendele jutupunktidele, mida te kogu aeg korrutate, veel käputäis uusi jutupunkte. Ma olen neid lugenud Päevalehest, näinud ETV-st ja kuulen nüüd siit.

kui te ütlete, et peale maksumaksja raha teil ei ole raha, siis see näitab samuti, et te olete täielik käpard, sellepärast et raha tuleb ka investeeringutuludest, raha võib saada laenudest, raha võib saada riigivara müügist, raha saab väga mitut moodi. Teil istub seal kõrval üks mees, kes noogutab, hakkab kohe tegema mingit musta äri Nordicaga. jaa, hakkate kohe musta äri tegema Nordicaga, kuhu on (Saalist kommenteeritakse.) eelnevalt tohutult maksumaksja raha sisse pandud. Ja siis te räägite, kuidas raha tuleb maksumaksja taskust. Aga miks te kulutate seda maksumaksja taskust tulevat raha mõistusevastaselt makse juurde? Ja minu küsimus muidugi on see. Te ei vastanud Moonika Helme teisele küsimusele, mis puudutas avalikku arvamust. Kas teie seisukohast avaliku arvamuse avaldamise puhul on ainult üks koht? Need on valimised. Ülejäänud puhkudel avalik arvamus teile korda ei lähe. Kas on nii, et ükskõik, mida inimesed teevad, tulevad meeleavaldustele, korjavad allkirju, protestivad, panevad ennast põlema – ma ei teagi, miks see mees ennast põlema pani, äkki pani protestiks teie vastu – , see ei lähe teile korda? Avalik arvamus ei lähe teile korda. See läheb korda ainult siis, kui on valimised,

Aga investeeringutuludest – see eeldaks, et riik tegeleb ainult investeerimisega, siis oleks sellised … Te ütlete, et riigi tulud ei tule maksudest, need tulevad teistest kohtadest, näiteks investeeringutulud. No investeeringutulud paraku ei kata õpetajate palka, kõike seda, mida me peame tegema. Erastamine? Jah, me lähme erastamisega edasi, tõepoolest. Mina olen seda meelt, et riik ei pea tegelema eraettevõtlusega seal, kus erasektor tahab seda teha. Kõik need kohad, mis ei ole strateegilised, me tahaksime tahaksime tegelikult erasektorile konkurentsis ära anda just sellepärast, et erasektor saab sellega kindlasti paremini hakkama. Aga erastamisest saadud tulud on ühekordsed. Jällegi, püsikulusid nendega katta Siin on ikkagi kõik riigid jõudnud sinna, et on maksud, mida maksavad selle riigi elanikud, ja nendest maksudest peetakse üleval seda riiki, nagu me oleme tahtnud.Meie maksukoormus on 33,8% juures, see on kogu aeg kõikunud 33–34% vahel. See oli nii ka 2019.

Nüüd avaliku arvamuse juurde. Loomulikult, avalik arvamus läheb igale poliitikule väga korda. Sisuliselt on ka valimised avaliku arvamuse küsitlused. Rahva pahameel jõuab minuni väga selgelt igasuguseid kanaleid pidi. Ma ei ole kuidagi kurt ma saan aru sellest pahameelest. Aga ma küsin vastu: kui me tunnistame, et meil on sellised probleemid ja väljakutsed, nagu meil sellel raskel ajal praegu riigi ees seisavad, siis mis on alternatiiv? Alternatiiv on see, et me nende probleemidega ei tegele. Kas see

olukord. Urmas Reinsalu, palun! Tänane kolmas küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teema on majanduse olukord. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh, proua peaminister! Jõudu teile ja valitsuse liikmetele!

ja sellele, et majanduslanguse ajal ei tohiks riik oma poliitiliste otsustega või ka otsustamatusega ise meie majanduskeskkonda habrastada ja ettevõtluse kindlustunnet lõhkuda. Kahjuks valitsus ei võtnud seda arvesse ka 2024. aasta eelarve tegemisel. Detsembrikuine Eesti Panga prognoos on mõjunud ühiskonnale vägagi murettekitavalt. See näitab seda, et üle on hinnatud ka käesoleva aasta eelarves tulude laekumine, mis liialt optimistliku prognoosi alusel tehtud, kasvab tööpuudus ning valitsuse prognoositud majanduskasvu asemel ootab meid sellel aastal ees paraku majanduslangus ja kasvav tööpuudus. Ja minu küsimus, proua peaminister. Loomulikult on Eesti riik silmitsi väga eripalgeliste kriisidega, millele tuleb otsida vastuseid kogu ühiskonnast ennekõike nendel meestel ja naistel, kes riigi juhtimise vastutust kannavad. Aga küsimus on selles, et kui ma vaatasin detsembrikuiseid ja käesoleva aasta alguse jaanuarikuu valitsuse kabinetinõupidamiste ja valitsuse istungite päevakordi, siis ma ei näinud seal mitte ühtegi punkti kohta, et oleks arutatud riigi rahanduse olukorda, riigi majanduse olukorda ja seda, et tegelikkuses tuleks langetada sisulisi otsuseid halveneva majanduskeskkonna

me monitoorime seda ja tegutseme selle nimel. Näiteks 2024. aasta eelarves, mis on just vastu võetud, on valitsussektori investeeringute tase 2,4 miljardit eurot.

2024. aasta eelarves, kiiresti Eesti majandusse suunata. Seal on investeeringud taristusse, seal on investeeringud, mis puudutavad kinnisvaraobjekte, aga seal on ka meetmed, mis puudutavad ettevõtluse toetamist. Meil

kasutusele. Nüüd, ettevõtluse või majanduse elavdamiseks oleme teinud ühe olulise reformi, mis jõustub 2025. aastal, ja see on tulumaksureform. Sellega me vähendame ettevõtete koormust palgatõusude või

sest me tahame, et töötamine areneks ja et inimeste palgad oleksid kõrgemad. Aga me maksustame tarbimist ja autosid, mida meil on erakordselt palju. Aitäh! Urmas Reinsalu, täpsustav küsimus, palun! peaminister! Ma ei saanud paraku sisulist vastust selles olukorras, kus Eesti asetseb. Üks asi on jutupunktid, mis on headel aegadel valitsemise esindamiseks võimalikud, aga teine asi on tegelikud otsused. Me oleme praegu olukorras, kus meil, meie regioonis on Euroopa Liidu riikidest kõige kehvem ettevõtluse kindlustunne, see on järsult kukkunud ja paraku on see juhtunud valitsuse majandusvaenuliku poliitika [tagajärjel]. Me oleme olukorras, kus mitte keegi, sealhulgas teie enda valitsuse kisklevad ministrid, ei tea, milline on riigi finantsplaan järgmiseks neljaks aastaks, riigi eelarvestrateegia. Keegi ei tea, millised maksud tulevad ja millised mitte.

Mitte nõnda, et te ütlete, et saate kokku koalitsioonierakondade juhtidega – nagu läinud nädalal oli – ja siis leiate ühise aja, et arutada riigi majanduse ja rahanduse väljavaateid. Reaalajas tuleb tegutseda! Poolteist kuud ei ole valitsus käsitlenud majanduse ja rahanduse olukorda.

majandus väga otseselt seotud. Loomulikult, sõda mõjutab kindlustunnet. Ja sellega me tegeleme, et seda kindlustunnet suurendada. Nüüd, mis puudutab tööpuudust, siis ma lihtsalt tuletan meelde, et teie enda erakonda kuuluv minister

Tööpuudus on eelmisel aastal kasvanud 2000 inimese võrra, samal ajal kui meil on hõivatuid 700 000, ja see tööpuudus oluliselt suurenenud ei ole, isegi kui Eesti Pank seda edaspidi prognoosib. Loomulikult, me jälgime seda väga tähelepanelikult

kasvatas Välisministeeriumi kulutuste mahtu 35%. Võrdluseks: Statistikaameti andmetel suurenes Eesti sisemajanduse kogutoodang 2019. aastal vaid 4,3%. Te kasvatasite kulusid 35%. See on huvitav, et et Välisministeeriumi kulutuste mahtu kasvatati kaheksa korda rohkem, kui majanduspotentsiaal tol hetkel võimaldas. Nüüd see, et kaotada töökohti. Jällegi, hakkame sinna sisse vaatama. Te ütlete, et koondada 7500 ametnikku, aga

Aitäh, härra Riigikogu juhataja! Proua peaminister! Kõigepealt soovin teile meeleolukat ja vaheldusrikast aastat. Ma olen alati nii küsimusi esitades kui ka kõnet pidades ...

Eplerile täiesti algusest peale, ma arvestan selle 30 sekundiga. Palun! Aitäh! Küsimusi esitades ja ka kõnesid pidades ma olen alati usaldusväärsetele allikatele tuginenud. Ja ma nüüd pisut kulutan oma küsimuse küsimiseks ettenähtud aega, et allikale viidata. See omakorda annab teile võimaluse hoida aega kokku ja mitte alustada lausega "Ma ei tea, millistele andmetele te tuginete", saate kohe sisu juurde minna. Tuginen Nord Pooli täitsa ametlikele andmetele. Te ütlesite, et elektri hind detsembris sel aastalversusmöödunud aastal langes 66%. Vastab tõele, kellelgi teie nõunikest on protsentarvutus selge. Aga vaadakem veidi laiemat konteksti. Vaadakem Eesti konkurentsivõimet selles valguses. Kuni 2020. aastani oli meie elektri hind Soomega praktiliselt võrdne pikki aastaid. Aga viimased kolm aastat, kui teie olete valitsenud, on juhtunud järgmine: 2021. aastal oli see 20% kallim kui Soomes, 2022. aastal 25% ja möödunud aastal koguni 61% kallim. Te ilmselt ütleksite nüüd, et see on kokkusattumus või koguni Jüri Ratase ja Martin Helme süü. See muidugi ei vastaks tõele. Aga ärme ajaloole keskendu.Kas valitsuse laual on selge konkurentsivõime parandamise alameesmärk viia elektri hind vähemasti Soomega samale tasemele? Ja millised on need sammud, mille abil te plaanite selleni jõuda? Aitäh! Majanduse konkurentsivõime koosneb väga mitmest elemendist, mitte ainult ühest elemendist, vaid mitmest elemendist. Võtame suures plaanis kolm sellist üks on maksukoormus, teine on tööjõukulud ja kolmas on sisendite hinnad. Nüüd see, millest teie räägite, on üks nendest elementidest ehk sisendite hinnast veel üks, mis on konkreetselt elektri hind. Kui te võrdlete Soomega, siis maksukoormus on meil 10 protsendipunkti madalam kui Soomes, ehk seal oleme meie konkurentsivõimelisemad. Tööjõukulud on meil madalamad kui Soomes, ka seal oleme meie konkurentsivõimelisemad. Ja elektri hind tõepoolest viimasel aastal on olnud kõrgem, kui on olnud Soomes. Aga see on üks element, teised sisendid ei ole tegelikult ju oluliselt kallimad.Nüüd, võrdleme teiste riikidega. Euroopa Liidus keskmiselt on elektri hind keskmiselt 21 senti, meil on 15,7 ehk siis 25% odavam

kindlasti väga positiivne. Ja hind on tunduvalt madalam kui see, mida Aivar Kokk ennustas aasta tagasi. Ja see on positiivne, need on positiivsed näitajad. Mida me nüüd teeme just seoses elektri hinnaga? Meil on terve rida

tegeleme erinevate ühenduste rajamisega, et meil oleks ka võimalik varieeruda, ja me tegeleme elektrivõrkude desünkroniseerimisega just selleks, et me oleksime ühendatud Mandri‑Euroopa võrkudega ja et me ei sõltuks Venemaast, nii et Venemaa saaks rubilniku välja tõmmata ja meil tõmmata ja meil läheks elekter ära. See oleks juba tõeliselt kallis. Aitäh! Ma lõpetan meie tänase kolmanda küsimuse käsitlemise.Enne, kui me jõuame neljanda küsimuseni, on küsimused istungi läbiviimise protseduuri reeglite kohta. juhtimisel! Aitäh, lugupeetav Riigikogu esimees! Teile jõudu ka selle istungjärgu parlamenditöö juhtimisel! Aitäh! Kuid sisulisena olen ma veidikene nõutu. Ma tahaksin alustada ka seda arutelu niisuguses heatahtlikus ja koostööaltis vormis. Vaadake, ma küsisin proua peaministrilt kahes küsimuses erinevas formuleeringus selle kohta, miks valitsus ei ole kriitiliselt halvenevas majandusolukorras ei detsembrikuu jooksul ega jaanuari alul tegelenud sisuliselt majandusteemadega, ei ole riigi rahanduse ja majanduse olukorda käsitlenud ei kabinetinõupidamistel ega valitsuse istungitel. Paraku ma ei saanud sisulist vastust. Minu küsimus teile, kuna istungi juhatajana te jälgite erapooletu arbiitrina niisugust olukorda ja annate ka hinnanguid sisuliselt: kas teie saite, härra spiiker, vastuse, miks valitsus selle pooleteise kuu jooksul ei ole käsitlenud majanduse ja rahanduse olukorda? Aitäh, lugupeetud kolleeg! Riigikogu istungi juhataja ei anna hinnanguid vastustele. Ja te teate väga hästi, et kui püsitakse teemas, siis istungi juhataja ei sekku arutellu. Seega ma ei saa ma ei saa kuidagi lugeda seda küsimust praegu ka istungi läbiviimise protseduuri reeglite kohta käivaks küsimuseks. Aivar Kokk, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta.

Ja Helle-Moonika Helme, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. võõrkeeles,] siis tõlgitakse see ära. Teie kohustus oleks olnud sekkuda, kui peaminister kasutas venekeelset sõna, öeldes "rubilnik". Ma võin selle ära tõlkida, see on "lüliti". Teie kohustus oleks olnud sekkuda ja öelda, et siin saalis ei räägita vene keeles. Aitäh! Aitäh! Nii! Me läheme neljanda küsimuse juurde, mis on regionaalminister Madis Kallasele. Selle küsimuse esitab Vadim Belobrovtsev ning teema on regioonide toetamine. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Juba eelmise aasta suvel vaidlesime me siin Riigikogu suures saalis tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu üle. seaduse eesmärk oli võtta ära raha nendelt omavalitsustelt, kes saavad oma tegevustega paremini hakkama, ja jagada see siis nende omavalitsuste vahel, kel nii hästi ei kusjuures jutt käib päris suurest summast, 8,3 miljonit eurost. Näiteks Tallinna linn jäi selle valitsuse otsuse pärast 4,5 miljonist eurost ilma.

Kõige suurem kärbe teie sõnul oleks Tallinnas, selle lähiümbruses ning vähemal määral Tartus ja Tartu lähiümbruses. Ja aastal 2027 kaotas Tallinn tänu teie muudatustele umbes 20 miljonit eurot, Saku vald umbes miljoni, Saue vald kaks miljonit. Saue vallavanem oli selle suhtes väga kriitiline, seda mõtet ei toetanud ta kindlasti. Ma julgen oletada, et ka Tallinna linn seda mõtet ei toeta, sest 20 miljonit on ikkagi väga suur raha, selle eest saab näiteks täielikult renoveerida kaks kooli või siis ehitada valmis kaks või isegi kolm uut lasteaeda.Nii et minu küsimus on selline: kas teie arvates selline regionaalpoliitika, kus omavalitsusi karistatakse selle eest, et nad on oma rahaasjadega tublid olnud, on jätkusuutlik, õige ja õiglane? Aitäh! Härra minister, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Hea küsimuse esitaja!

juhid ka Tallinnas ja Harjumaal mõistavad, et ei saa olla kaks Eestit, nii et Tallinnas ja Harjumaal ja ka Tartus ja Tartumaal on kogu aeg tulumaksu väga kiire kasv, suudetakse Euroopa Liidu struktuurfondide vahendeid investeerida, suudetakse muid investeeringuid teha, aga ülejäänud Eesti peab üha rohkem ja rohkem ütlema nendest projektidest ära,

olukord eri regioonide toetamisega, siis näeme, et need sammud, mis me oleme teinud varasema 20 aasta jooksul piirkondade toetamiseks, ei ole loonud piisavaid eeldusi, et maapiirkondade, sageli

Seetõttu on selline mudel välja pakutud. See ei ole kuidagi vastandumine, see ei ole kuidagi nende piirkondade vahendite äravõtmine, vaid see on

Aitäh! Vadim Belobrovtsev, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Ma arvan, et tõepoolest me kõik, kaasa arvatud omavalitsuste juhid, oleme nõus sellega, et meil kahte Eestit vaja ei ole.

omavalitsuse tulubaasi. See tähendaks muudatust, millega hakkaks omavalitsus raha saama nende töökohtade pealt, mis füüsiliselt asuvad nende territooriumil. Omavalitsused oleks nii ka veel enam huvitatud leidma uusi võimalusi ettevõtluse arendamiseks oma piirkonnas." See mõte ei ole väga uus, et maksustada mitte elukoha järgi, vaid vaid töökoha järgi, sellest on räägitud hästi ammu. Aga kas te saaksite natuke lahti seletada, kuidas teie seda näeksite, kuidas selline süsteem võiks tööle hakata? Aitäh!

kui riigi rahaline seis oleks oluliselt teine, siis me arvatavasti suudaksime nii kaitsekuludesse, õpetajate palkadesse kui ka kohalike omavalitsuste üldbaasi panna rohkem vahendeid juurde. juurde. Praegu me oleme seisus, kus me saame valikuid teha nendes raamides, mis meil on, ja sellest lähtuvalt oleme me esitanud praegu sellise muudatuse kohalike omavalitsuste olukorra parendamiseks. Kahjuks on valikud sellised. Ja ma aktsepteerin seda. Mul ei ole mõtet käia kohalikes omavalitsustes ja öelda, et riik peab andma 50 või 100 miljonit eurot kohalikele omavalitsustele juurde, sest siis ma peaks kohe ka ütlema, kustkohast see tuleb, milliste maksude abil või milliste teenuste ärajätmise hinnaga see tuleb. Seda ma teha ei saa, see oleks vastutustundetu.Nüüd, vastutustundetu. Nüüd, kuidas on mõeldud juriidilise isiku tulumaksu laekumine kohalikele omavalitsustele. Tõesti, hetkel sõltub kohalike omavalitsuste tulubaas sisuliselt ainult sellest,

me teame, et suurimad kasusaajad sellest on need kohalikud omavalitsused, kus on palju töökohti, ennekõike näiteks Tallinn, Tartu, Rae vald ja ka maakonnakeskuste linnad. Aga kõik on öelnud, et tegelikult see on õige suund, selles suunas tuleb liikuda

veel rohkemgi. See, et riik jagab vaesust ümber, kahjuks ei tee ühtegi omavalitsust rikkamaks. Ma olen seda küsimust küsinud juba mitu korda, aga ma küsin veel. On teil olemas kindel näide, kui palju nüüd tänu sellele

stabiliseerumist ja paljudel juhtudel ka vähenemist. Vastukaaluks kindlasti see, et varasema 30 aasta jooksul on kohalike omavalitsuste tulubaas tulumaksu kasvu

see osa, mis puudutab pensioni tulumaksu, oli ainult 0,7%, kuna teine osa olid hoolekandereformi vahendid.

küsib Riigikogu liige Rain Epler, teema on Nordica ja seotud ettevõtete olukord ja arengud. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Härra minister! Soovin ka teile tegusat alanud aastat. Teie olete laia profiiliga minister, teilt saab küsida nii mullaelustiku ja metsaraie kui ka teedeehituse ja lennunduse kohta. Paar valdkonda veel, ja varsti ei ole teistel ministritel vaja tullagi, aga püsime täna lennunduse juures.Mul on tegelikult selline avatud küsimus. Rääkige ausalt ära, kuidas on siis olukord Nordicas ja sellega seotud ettevõtetes. Soovitatakse selliseid avatud küsimusi küsida, saab vastaja põhjalikult vastata. Mõned sellised suunavad märksõnad. Millal erikontrolli lõppraport valmis saab ja kas seda siis viivitamatult ka Riigikogu liikmetele tutvustatakse? Kas vaheraporti põhjal on teie hinnangul põhjust nõudeid esitada nõukogu või juhatuse liikmete vastu? Kas vastab tõele see tempo, millele viitas ERR-ile antud intervjuus Sander Salmu, kui ta ütles, et jaanuaris tahaks juba mõne ostjaga

Kas te saate omalt poolt kinnitada, et ostuhuvilistega ei ole seotud inimesed, kes on viimase kolme aasta jooksul Nordica juhtimises osalenud? palju riik tulu võiks loota? Ja nii edasi. Aga jah, põhiküsimus ongi nii avatud, nagu ta oli ette saadetud: milline on tänane seis ja millised on perspektiivid? Aitäh, Aitäh! Austatud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Hea küsija, teile samamoodi tegusat aastat! Loodame, et see aasta läheb, nagu te kirjeldasite, avatud meelega, ja püüame siis olla mõistvad.Nordica üldisest olukorrast. Avalikkusele on suur hulk selle ettevõttega seotud informatsiooni olnud ju kättesaadav. Eks ajakirjandus seda jälgib, meie samamoodi. Ja tänased tähtajad – püüdes kõiki neid küsimusi jälgida, mis te küsisite: meie vahearuanne on Kliimaministeeriumile tulnud, see tuli detsembris. Vahearuanne seda, seal on ülevaadet sellest, mis on ettevõttes toimunud, millistele küsimustele võiks ja tuleks rohkem tähelepanu pöörata.

Selles on mitmeid erinevaid nüansse. Juba seda erikontrolli vahearuannet vaadates – see viitab vajadusele ettevõtet paremini juhtida, küsimusi küsida, küsimustele vastuseid otsida ja nii edasi. Nii et see on kindlasti

oli ühiskondlik kokkulepe kahes asjas: tegemist on Eestist lennuühendusi hoidva ettevõttega, et Eesti majanduse ja Eesti inimeste jaoks oleks võimalikult palju otseühendusi, sest ma arvan, et igaüks mõistab, kuivõrd praegu on majandusolukord kogu Euroopas keeruline, et kui sa tahad siia maailmanurka saada investeeringuid ja ettevõtjaid, siis ongi veidi iseäralik öelda: "Tere tulemast Eestisse! Aga kõigepealt lennake Riiga." See peaks ikkagi siitkaudu käima. Nii et seetõttu see panus, et Eestist ühendusi hoida, on igati mõistlik. Mis tahes näited ka Eesti sees: me maksame ühistranspordile kümneid ja sadu miljoneid peale, sest see tegelikult on vajalik.

Ma saan aru, et see avatud küsimus tegelikult katabki nii laialt seda teemat, et nüüd te saategi jätkata veel kolm minutit. Ma täpsustan: kui

nii ostuhuviliste mõttes kui ka mõneti võib-olla ka riigi mõttes, kas see tegevuste järjekord ei peaks olema ikkagi selline, et see erikontrolli lõppraport on enne valmis, sellest tulenevad järeldused on teadmiseks võetud ja vajaduse korral on

Nagu te ütlesite, et on põhjust küsimusi esitada ja saada vastuseid, ka selle kohta, mis puudutab ettevõtte juhtimist. Kas varasematele juhtidele on põhjust ette heita tõsiseid juhtimisvigu ja kas sellest tulenevalt tuleks riigil ette võtta ka nõuete esitamine? Aitäh!

ja ta hoiaks Eestist ühendusi, siis me võiksime kaaluda seda, et me paneksime sellesse lisaraha juurde, nagu oli ettevõte viimase juhatuse plaan – enne, kui ajutine juhtimine tuli palgata ettevõttesse. Siis me paneksime sinna lisaraha nende ühenduste hoidmiseks. Täna, nagu on avalikkusele ja kõigile turuosalistele teada – ma siin midagi uut või üllatuslikku ei ütle sellega –, on majandusolukord sellele ettevõttele keeruline.

riik omanikuna on ettevõttega suhestunud, kuidas näiteks seesama nominatsioonikomitee nimetatud nõukogude süsteem on toiminud, kuidas need nõukogud on jälginud omanike huvide kaitsmist, mida on teinud juhatus ja nii edasi. Ma ütleksin nii, et võib-olla on märksõnad, mis sellest vaheraportist tulevad, tegelikult ikkagi sellised üldisemad: uute ja olemasolevate projektide halb juhtimine, sealhulgas riskijuhtimine, projektide puudulik finantsjuhtimine ja huvide konflikti olukorrad. Nii et selles me igal juhul peame selguse saama. Ütleme nii, et kui – seda me valitsuses arutasime, peaminister küsis sedasama – on põhjust kellelegi nõue esitada, siis seda kindlasti tehakse. Ja kindlasti konsulteerime Eestis õiguskaitseorganitega, kui selline vajadus peaks kerkima, aga me ei taha rutata sündmustest ette, esitades kindla väite, et see täpselt nii on olnud. Huvide konflikt võib olla ka selline, et et selle baasilt ei ole võimalik kellelegi nõuet esitada, aga see on ikkagi nähtav ja küsitav. Nii et see on tegelik seis. Kui küsida selle erastamise kohta, siis ütleme nii, et ma siin ootusi juhiks pigem allapoole. Veel Veel kord: selles ettevõttes on ka COVID-i ajal antud riigiabi sees. See mingil määral piiritleb, mida seal on võimalik müüa ja millistel tingimustel. Eks siis turuosalised ise peavad otsustama, mille vastu neil on huvi, sest Eestil on lennunduses ju ju kaks ettevõtet: üks on Nordica, mis omal ajal loodi, mille eesmärk oli neid opereerimisriske, mis nüüd on realiseerunud, kanda, ja teine on Transpordi Varahaldus, milles on lennukid ehk varad. Nad on mõnevõrra äriliselt omavahel seotud, sest üks liisib varasid teisele, aga siiski varade pool on oluliselt likviidsem ja erastatavam kui see operatsioonide pool. (Hääl saalist.) Me ootame, mis on nende turuosaliste, huviliste pakkumised, ja siis seejärel saame otsused teha, sest ega meie huvi ei ole kumbagi strateegiliselt omada, kui nad

ilma lõppraportit ootamata seda mittesiduvat pakkumist tehes ei või pärast välja tulla, et see on selline mitteläbipaistev tegevus, kus lõppraportijärgselt võivad ilmneda hoopis teistsugused lahendused, kas või seesama mingi nõude esitamine. Ja kas siis pärast ei või juhtuda nii, et peale müügi müügi teostumist, ilma et meil mingeid ootusi oleks, tuleb välja, et hoopis ettevõte muutub äkitselt nii kasumlikuks, et tegevused saavad jätkuda ja pakutakse seda ühendust Tallinnast maailma teistesse riikidesse? Aitäh, Aitäh, hea küsija! Ma nägin rõõmsat muiet seda küsides teiegi näol ja teie taga kolleeg Rain Epler naeris juba laiemalt. Kui selline fenomen tõesti peaks juhtuma, et et pärast võimalikku erastamist või halvemal juhul selle ettevõtte lõpetamist põhjusel, et ta ei saa ise hakkama, muutub Tallinnast otse lendamine mingis võtmes väga kasumlikuks, siis ma arvan, me siin saame tunnistada ise väikest imet ja rõõmu. See oleks kindlasti suurepärane uudis tegelikult. Eks lennunduses on nagu igal pool mujal küsimus ikkagi mastaabis, vahendite võimalikult efektiivses kasutuses ja nii edasi. Ettevõtte enda erastamise puhul me oleme valitsuselt selle mandaadi saanud koos Rahandusministeeriumiga ja

ootamatustega ka nende jaoks selles protsessis. Nii et selles müügiprotsessis praegu oodatakse erinevaid pakkumisi. Esimeses komplektis ei ole TVH ehk Transpordi Varahalduse varade müük, aga kui selleks tuleb ka soodne pakkumine, siis võib needki sellesse müügiprotsessi lisada. See müügiprotsess on kaheosaline. Kõigepealt ei ole tehtud esimeses etapis tavapäraseid finantsõigusanalüüse, vaid on kindlaks tehtud kõige olulisemate lepingute andmestik selle pinnalt tulevad potentsiaalsetelt huvilistelt esmased hinnapakkumised. Üksnes huvitatud ettevõtetega viiakse teises etapis läbi põhjalikumad analüüsid. Nii et kõigi puhul, kes tulevad ostma – me eeldame, et nad on kutsealal pädevad, vajadusel kaasavad eksperte ja nad teavad, mida nad ostavad. Ma olen täiesti kindel, et kõik, kes plaanivad investeerida raha lennundusse, saavad kasutada nii tasulisi Eesti ajakirjanduse tellimusi kui ka rahvusringhäälingust täiesti tasuta lugeda uudiseid Nordica käekäigu kohta. Kogu see informatsioon on kõigile täiesti vabalt kättesaadav ja kui seegi pole piisav, siis saab vaadata tänase infotunni ülekannet. Kogu see informatsioon saab siit neile teatavaks. Aitäh!

tagantjärele on väga lihtne tark olla, eks ju, nagu me kõik teame. Minu küsimus on selles, kui tõsiselt me seda riigi eelarvestrateegiat üldse võtta saame, kuivõrd juba selle RES-i tegemisel kirjutas teie teie juhitav valitsus sisse tühja rea, 400 miljoni eurot, ja te ütlesite, et kuna varem on teile kogu aeg ette heidetud, et maksudebatti ei ole ja kõik seda tahavad, siis te olete seda valmis pakkuma nii ajakirjandusele kui ka opositsioonile 19. septembrist on tsitaat, kus te Madis Hindrele ütlete: "Jah, see oli rahandusministeeriumi ametnike ettepanek, et ärge piitsutage ennast nii palju, et te peate kindlalt kõikidele küsimustele hetkel vastused leidma, sest aega ju tegelikult seda ette valmistada on ja arvestades seda kriitikat, et me ei ole piisavalt kaasanud ja kuulanud, siis teeme seda laiapõhjalisemalt, enne kui me tuleme konkreetse tuluallikaga välja."

Tõesti, me väga ausalt lähenesime sellele ja ütlesimegi, et see 400 miljonit on veel sisustamata ja selle me peame sisustama. Ja selle me peamegi sisustama.Nüüd see, mida rahandusminister ütles ja mida olen ka mina varem koalitsioonipartneritele öelnud, on see, et meie tunnetus selle debati põhjal, mis praegu ühiskonnas on, on selline, et täiendavaid maksutõuse, uusi makse selle 400 miljoni sisustamiseks inimesed ja avalikkus vastu ei võta. See tähendab seda, et me peame leidma

ehk leida kohti, kust riik saab kokku tõmmata. Valik nr 3 on nihutada eelarvedefitsiidi kriteeriumit, aga sealt tulevad meile teistpidi vastu nõuded, millega me oleme euroalas nõustunud. Ja valik nr 4 on kombinatsioon kõigist kolmest eelnevast.

sellele 400 miljonile, mis meil riigi eelarvestrateegias on. Seda on meil vaja teha juba 2025. aasta eelarveks ehk kokkuleppele me peame jõudma selles

kokku leppida ja tulla sellega ka Riigikokku. Aga veel kord: 400 miljonit on vaja sisustada ja see on vaja sisustada selle aasta alguses. On teada, meie tunnetus on selline, et pigem otsime kohti, kust riiki kokku tõmmata, mitte ei lähe inimestelt küsima täiendavat

Te viitasite, et ikkagi on võimalus kombinatsiooniks, aga ma saan aru, et automaksu ärajätmist te siiski valitsuses ei ole kaalunud ja see on teil kahjuks endiselt töös.

Ma tuletan meelde, et me oleme selles koalitsioonis kolme erakonnaga. See tähendab seda, et meie erakonna vaade, mida erakonna juhatus on kinnitanud, on see, mis rahandusminister ütles ka välja. Meie erakonna tunnetus on see –

maksumaksjad ei taha rohkem selliseid samme vastu võtta. Küll aga ma tean, et sotsiaaldemokraadid pigem näeksid maksutõuse ja Eesti 200-l on kindlasti ka oma vaade. Me peame omavahel

need rasked otsused, mis me tegime tulupoole pealt, mis me tegime tegelikult ka teatud toetuste kärpimisega, mis me tegime ministeeriumide kärbetega, siis sellega meil tuli ikkagi 500 miljonit kokkuhoidu ehk me saime 500 miljoni ulatuses parandada eelarve seisu. eelarve seisu. See oli väga suur pingutus ja väga raske, ma mõtlen ka siin Riigikogus. Ega kärpekohtade leidmine ei ole ka sugugi

Nii, ja nüüd lisaküsimus. Rain Epler, palun! Aitäh, härra Riigikogu juhataja! Proua peaminister! Minu arvates see vaidlus, kas küsimuses on tulu või kulu, on mõnes mõttes semantiline. Vähemasti see ideaal, mida Reformierakond on alati jutlustanud, ütleb ju, et kui on kulu, siis sama palju peab olema tulu ja vastupidi, et kõik oleks tasakaalus. Need on muidugi sõnad. Tegudes olete teie laenukoormust jõudsalt kasvatanud, ehk ei ole tulnud need asjad niimoodi välja. Aga see on jällegi selline retrospektiivne taustajutt.Mu küsimus on tegelikult lihtne. Mart Võrklaev ütles – täpset tsitaati mul ei ole käepärast – umbes nii, et tema sai aru, et Eesti rahvas rohkem maksutõuse välja ei kannata. Ja minu küsimus on, kas see arusaamine jätkuvalt on ainult Mart Võrklaeval või on see arusaamine kuidagi laiemalt koalitsioonis ja valitsuses samasse punkti jõudnud. Aitäh, Aitäh! Mulle tundub, et kes iganes jälgib meediat, see teab, et on väga suur pahameel sellega seoses, et me oleme sunnitud

õpetajate palgad peaksid tõusma, päästjate-politseinike palgad, ja nii edasi. Ühtegi päästekomandot ei tohiks kinni panna, tervishoidu on rohkem raha vaja, kogu taristu ja kõik teed tuleks välja ehitada. Neid kuluallikaid suudab igaüks meist suurepäraselt välja mõelda. Aga teine pool sellest võrrandist kipub jääma muidugi Reformierakonna kraesse. Teie leidke see tulu ja küll me leiame, kuidas seda kulutada. See ju väljendub ka selles, et meie need esinäod oleme, et seda põhjendada. Aga tulen nüüd teie küsimuse juurde. Meie erakonna seisukoht et tunnetuslikult me peaksime pigem leidma ikkagi eelarves kokkuhoiukohti, mida me saame ära jätta selleks, et me ei peaks võtma rohkem laenu. Aga me ei peaks ka rohkem küsima maksumaksjalt suuremaid makse. Ja veel kord rõhutan seda, et maksukoormus on meil endiselt madal. Maksukoormus on 33,8% ka pärast neid maksutõuse, see on samas vahemikus, kus see oli 2019–2020. Muidugi,

reservid, mis olid ette nähtud, nagu vanarahvas ütleb, mustadeks päevadeks. Need mustad päevad on käes, aga neid reserve ei ole. Aitäh! Aitäh! Lõpetame tänase kuuenda küsimuse käsitlemise. Soov oli hoogsalt edasi minna, aga Rain Epler, teil on nüüd küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta.

Ja nüüd lähen küsimuse juurde. Käesoleva aasta 5. jaanuaril oli elektri börsihind Eestis 890,54 eurot megavatt-tunni eest. Nii kõrge hind oli veel ainult Soomes. Tuleb tõdeda, et nimetatud päeval olid need elektri hinna näitajad börsi kõrgeimad. Teistele riikidele pakuti elektrit oluliselt madalama hinnaga, näiteks Belgias ja Prantsusmaal oli elektri hind peaaegu kümme korda väiksem kui Eestis.

Soome söejaamu ei hooldatud ega remonditud ja juhitavaid tootmisvõimsusi on palju rohkem turult välja viidud, enne kui uus võimsus on turule tulnud. Andres Vainola sõnul on olukord laias laastus sama ka Balti riikides. Me oleme kahjuks isegi kehvemas seisus. Lugupeetud peaminister! Kas [nõustute], et teie juhitav valitsus võis ka halbu ja valesid otsuseid langetada? Ja mida valitsus kavatseb ette võtta selleks, et tagada Eesti elanikele taskukohane elektri hind? Võib-olla on aeg tõsiselt mõelda sellele, et Eesti peaks väljuma elektribörsilt. Aitäh! Aitäh! Tõepoolest, üks selline päev on väga ekstreemne, aga hea meel on tõdeda, et inimesed on varasemast õppinud.

sõlminud 65–70% inimestest. See tähendab seda, et nemad neid kõrgeid hindu maksma ei pidanud. Aga tulen konkreetselt teie küsimuse juurde. Need erakordselt kõrged elektri hinnad sellel päeval olid tingitud väga külmadest või või ekstreemsetest ilmaoludest nii Eestis kui ka Soomes. Lisaks olid tootmisest väljas teatud Soome söejaamad. Üldiselt on meie ühendus Soomega, vastupidi, toonud ka meie hinda alla. Ma tahaksin väga ümber lükata teie väite, justkui oleks Eestis kallis elektri hind võrreldes teiste riikidega, see lihtsalt ei vasta tõele. 2023. aastal oli Eesti börsihindade poolest Euroopa Liidu riikide seas odavuselt seitsmes

selleks, et tegeleda elektrivarustuskindlusega, mõelda välja, kuidas saada turule uusi taastuvenergiavõimsusi, kuidas meil oleks ka juhitavaid võimsusi just nendeks olukordadeks, kus tuul ei puhu ja päike ei paista, ja millised on lahendused salvestusvõimsusteks. Me oleme seda kabinetis kabinetis korduvalt arutanud ja Kliimaministeerium on kokku pannud suure plaani, kuhu kõik need asjad omavahel sobituvad, et katta ka Eesti tipuvõimsusi. Aitäh!

mul tunne, et teie arvates on Eesti majandus kasvutrendis ja tegelikult läheb kõik hästi. Paraku ma ei saa sellega nõustuda. Mind teeb murelikuks töötuse suurenemine ja ostuvõimekuse langus.

7. jaanuari seisuga oli Ida-Virumaal registreeritud 7585 töötut. Alates eelmise aasta septembrist on töötute arv maakonnas kasvanud enam kui 900 võrra. Teiste maakondadega võrreldes on Ida-Viru töötuse tase kaugelt kõrgeim: teisel kohal oleva Valgamaa töötuse määr on 11,8%, Eesti keskmine on aga 8,1% Eesti üldine töötute arv on 55 000 ja see näitaja kasvab. Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneli Teelahk ütles Põhjarannikule, et üldine töötute lisandumine on kiirenenud, sest töökohad kaovad korraga eri valdkondades tegutsevates ettevõtetes.

Ma ei ole väitnud seda, et majandus on kasvutrendis. Vastupidi, ma olen möönnud seda, et

praegu prognoositud ikkagi mõõdukat majanduslangust. Ja see jätkub. Samamoodi on murettekitav kindlasti see prognoos, mida Eesti Pank ütleb, et tööpuudus hakkab kasvama. Praegu ta ei ole veel kasvanud – vastupidi, tööhõive on erakordselt Jah, see on väga traagiline, kui mõni töökoht kaob, ja sellest ka ajakirjandus kirjutab, aga kui samal ajal luuakse sada töökohta juurde, siis sellest ei kirjutata. Aga kui me vaatame puhtalt numbritele otsa, siis tööhõive on meil erakordselt kõrge: meil on 700 000 hõivatut ja tööpuudus on meil kasvanud kogumis 2000 inimese võrra absoluutnumbrites.Nüüd, tulles Ida-Virumaa juurde, ütlen, et Ida-Virumaa on meil olnud eraldi murelaps, millele me oleme tegelikult väga keskendunud, et seal ei tekiks sotsiaal-majanduslikke probleeme. Esiteks on meil õiglase ülemineku fondi raha, mis on mõeldud seemnerahaks. Me võtsime tööle Ida-Virumaa eriesindaja, kelle ainus ja peamine ülesanne on

teatavasti on tööstussektor, kus töötavad väga töökad inimesed, kellel on väga spetsiifilised oskused. [Me tahame] meelitada sinna töökohti, mis vajavad samasuguseid töökäsi. Sellega me ka süstemaatiliselt tegeleme.Eraldi me meelitame Ida-Virumaale õpetajaid, makstes neile kõrgemat töötasu, et eestikeelsele haridusele üleminek kulgeks võimalikult valutult ja Ida-Virumaa lapsed saaksid eesti keele suhu. suhu. See võimaldab neil tegelikult ka töökohta leida ega jäta neid töötuks, sellepärast et neil on vajalikud oskused selleks, et töökohtadele, mis nõuavad eesti keele oskust.Nii et me tegeleme nende muredega süstemaatiliselt. Lisaks, nagu ma olen juba varem öelnud, on meil 1,9 miljardit investeeringute raha. Me vaatame selle üle kohe nüüd jaanuari alguses

Te siin rääkisite Eesti rahva heast elust, regionaalminister [rääkis] energiahindade stabiliseerimisest. Mõned numbrid: Narva-Jõesuu, korter 32 m2, küttearve 110 eurot; Loksa, korter 56 m2, küttearve 231 eurot; Aravete, korter 37 m2, küttearve 136 eurot. Kas teie arvates on see normaalne? Ja millega tegeleb Konkurentsiamet? Aitäh,

Narva teemasid paremini valdab. Sest küsimus on ju selles, millal Narva kehtestab ka kaugküttepiirkonna ja kas ta kavatseb seda teha, just selleks, et kehtestada üldplaneering ja et tekiks kaugküttevõrk. Need probleemid on kaua aega

käes. Aitäh! Lõpetame tänase seitsmenda küsimuse käsitlemise. Tänane kaheksas küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teema on Ukraina sõda. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Kaja Kallas! Ukraina sõda on olnud selline sõjaratsu, mille peal te olete siin juba ligi kaks aastat ratsutanud. Aga nüüd on olukord niisugune, et kirjutavad juhtivad Lääne ajakirjad, ajakirjandusväljaanded, näiteks lugesin just Wall Street Journalit, et Ukrainas on seis väga halb ja Ukraina võib olla sunnitud rahu sõlmima või vaherahu sõlmima, ükskõik kuidas me seda nimetame, Ukraina võib kaotada veel alasid Venemaale ja Ukraina võib isegi kapituleeruda kõige halvemate tingimuste kokkulangemise korral. korral. Vaatame, mis on nende uudiste tagajärjel sündinud meie lähipiirkonnas. Näiteks Soomes – jälgisin ühte Soome presidendivalimiste debatti, või isegi mitte debatti, vaid ühte ühte kandidaati ja tema seisukohti seisukohti – umbes 50% inimestest arvab, et Soome võib sattuda sõtta Venemaaga. Soome presidendikandidaat ütles, et Soome peab kiireimas korras asuma ehitama ennast kindluseks, mis on valmis Venemaa rünnakut tagasi tagasi tõrjuma ja sellele vastu panema. Samasugune ühiskondlik debatt on käivitunud Rootsis, kus valitsuse tasemel kutsutakse üles kodanikke ka individuaalkorras valmistuma sõjaks.Nüüd,

selleks kindlustamiseks. Ma lihtsalt seda tahan üle rõhutada, et meie oleme Eesti piiri kindlustamisega tegelenud juba mitu aastat.

muidugi me hetkel kontsentreerime kogu selle jõu sinna, et Venemaa peab selle sõja kaotama. Nii nagu ütles ajaloolane Timothy Snyder, selleks, et riigist saaks parem riik, peab ta kaotama oma viimase koloniaalse sõja. Venemaa ei ole seda kunagi teinud ja seetõttu on tal sellised imperialistlikud püüdlused endiselt olemas. See tähendab seda, et praegu me peame keskenduma sellele, kuidas Venemaad poliitiliselt isoleerida ja toetada Ukrainat sõjaliselt nii palju, kui võimalik, et ta oleks võimeline rünnakut tagasi lööma. Kindlasti tegeleme tegeleme ka vastutuse küsimusega, samuti Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtuga, sest Venemaa peab maksma nende kahjustuste eest, mis ta Ukrainas on tekitanud, aga ka inimesed, kes on süüdi kuritegudes, peab võtma vastutusele.Nüüd, muidugi on

oleks Venemaa huvides, et ta saaks ennast koguda.Nüüd, meie valmistume kogu aeg. Me valmistume selleks, et olla valmis ennast kaitsma esimesel võimalusel, esimesest momendist. Seda teevad ka meie liitlased. Me teeme seda NATO-s, et meie kollektiivse kaitse plaanid toimiksid. kaitse plaanid toimiksid. Aga me teeme ka ise järjepidevalt investeeringuid enda kaitse tagamiseks. Me oleme teinud rohkem õppusi, et

et Eesti ei ole mitte midagi teinud, et olla võimalikuks sõjaliseks kriisiks valmis. Küsimus on selles, kas meie kalkulatsioon vastab ka reaalsele olukorrale, mis võib kujuneda meile ülimalt ebasoodsaks. Ja ma pean silmas seda, et järgmisel nädalavahetusel on Taiwanis valimised. Hiina on teatanud, et iseseisvusmeelsete jõudude võidu korral on ta valmis rakendama sõjalist jõudu, et Taiwan tuua Hiina koosseisu. Seda olukorda ei jäta kindlasti kasutamata Põhja-Korea

et konflikti korral Taiwani pärast Venemaa toetab Hiinat, kuna Hiina on toetanud Venemaad Ukrainas. Meil võib olla ühel hetkel tegemist ideaalse tormiga, kus meie tegelikult ainus arvestatav liitlane – see on Ameerika Ühendriigid – on lihtsalt niivõrd hõivatud. Peale selle lugesin ma just äsja uudist selle kohta, et Pentagoni laod on relvadest tühjad ja rohkem ei saa kusagile ega kellelegi midagi anda, sest sellisel juhul kannataks Ameerika Ühendriikide enda sõjaline võimekus.Nii ma arvan, et minu küsimus on praegu selline: kas teie juhitav valitsus on paika pannud ka mingi konkreetse ajaraami, et sellise ideaalse tormi puhkemisel – ja see võib juhtuda kuude jooksul, mitte aastate jooksul oleksime me võimelised oma iseseisvuse säilitama? Jah. Kõigepealt ma võin kohe otse vastata sellele küsimusele: jah, me oleme teinud plaanid, kuidas me saame Eesti iseseisvuse säilitada. Aga ma lähen nüüd detailsemalt nende teemade teemade juurde, mis te tõstatasite. Esiteks on väga õige see, mille te välja toote: agressioon toidab agressiooni. Kui see agressioon tasub ära, siis kõik need riigid, keda te nimetasite, teevad märkmeid, et see tasub ära ja järelikult tasub ka meil see käik ette võtta. Seetõttu on ülioluline, et meie vastuseis Venemaale on tugev, et meie ühtsus nii NATO-s kui ka Euroopas on tugev.

valest kalkulatsioonist, just selles mõttes, et arvestades, et Ameerikal on käed ka Euroopas tööd täis, saab ta võtta ette selle käigu. Seda muidugi Ameerika ei andestanud. Ameerika on suur ja lai ning valmis neid võitlusi pidama palju laiemalt. Muidugi ei saa me rääkida kõikide liitlaste eest, aga meil on NATO-s kokkulepped, mis puudutavad NATO territooriumi kaitsmist. Selge on see, et me teame artiklit 5, aga on ka artikkel 3, mis ütleb, et iga liikmesriik peab tegema kõik endast sõltuva selleks, et oma kaitset tugevdada. Kas ma saan kindlalt öelda, et me oleme mõelnud kõikidele elementidele, mis sellises täiuslikus tormis võivad tulla, ja oleme kõigeks valmistunud? Loomulikult võib seal olla väga palju selliseid elemente, mida keegi meist veel ei oska ette näha, aga nii palju kui me oleme saanud neid asju ette näha ja mingeid mudeleid teha, oleme me selliste asjadega arvestanud, ja mitte ainult Eestis, vaid tegelikult ka Euroopa tasandil. Aitäh! Head kolleegid, kahjuks rohkemateks küsimusteks meil tänases infotunnis enam aega ei ole. Ma tänan